77 glasova za dakle jednoglasno donesena odluka kako je predložilo matično radno tijelo.

Utvrđujem da je sa 77 glasova za dakle jednoglasno donesena odluka kako je predložilo matično radno tijelo.

Utvrđujem da je sa 77 glasova za dakle jednoglasno donesena odluka kako je predložilo matično radno

Utvrđujem da je sa 77 glasova za dakle jednoglasno donesena odluka kako je predložilo matično radno tijelo.

Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijski izvještaj HBOR-a za 2022.g.. Glasujmo. Utvrđujem da je sa 77 glasova za dakle jednoglasno donesena odluka kako je predložilo matično radno tijelo.